Borist hafa bréf frá Eyjólfi Ármannsyni, Ingibjörgu Isaksen, Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur og Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur um að þau verði fjarverandi á næstunni.

Virðulegur forseti. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hefur fengið til meðferðar tilkynningu landskjörstjórnar um kosningu Rafns Helgasonar sem 4. varaþingmanns á lista Viðreisnar í Suðvesturkjördæmi.

þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þskj. 1113, 1118, 1120 og 1123, um kostnað við auglýsingagerð, kynningarmál, viðburði og ráðstefnur, frá Berglindi Ósk Guðmundsdóttur.

Þá hafa borist bréf frá félags- og vinnumarkaðsráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þskj. 442, um greiðslur almannatrygginga, frá Jóhanni Páli Jóhannssyni,

Nú er ljóst að það gengur ekki eftir og að ekki verði hægt að útbýta fjármálaáætluninni fyrr en eftir næstu mánaðamót. Þá horfir forseti til þess að umræðan muni hefjast mánudaginn 8. apríl og verða fram haldið næstu daga á eftir en ljúki í upphafi fundar fimmtudaginn 11. apríl.

Bara núna fyrir helgi samþykkti ríkisstjórnin að selja restina af Íslandsbanka án þess að síðasta sala hafi verið gerð upp að fullu en á sama tíma berast tíðindi af 29 milljarða kr. tilboði Landsbanka Íslands, ríkisbankans, í TM, stórt fyrirtæki á fjármálamarkaði. eftir sex mánaða kaupferli sem Landsbankinn hefur tekið þátt í frá upphafi, rýkur hæstv. fjármálaráðherra á Facebook og skrifar færslu um að þessi viðskipti verði ekki að veruleika með hennar samþykki nema Landsbankinn verði samhliða settur í söluferli hún hafi ekkert vitað hvað hafi verið í gangi. Þá fyrst ætlar hún að heyra í Bankasýslunni sem öllu virðast ráða. Hver er stefnan, forseti? Hvað vissi hæstv. forsætisráðherra og hvað hefur verið rætt um þessi mál í ríkisstjórn? Tala hæstv. ráðherrar ekki saman hér um tugmilljarða kaup eða sölu á stórum fjármálafyrirtækjum sem snerta ríkissjóð? Eru undirstofnanir ráðherra bara alltaf á ákveðinni sjálfstýringu? 29 milljarðar kr. er tvöfaldur hagnaður Landsbankans á góðu ári, helmingur af kostnaði ríkisins við uppkaup á íbúum Grindvíkinga. Þetta er ekki bara einhver daglegur rekstur þar sem ríkisstjórnin getur skýlt sér á bak við armslengdarsjónarmið. Svo vaknar auðvitað spurningin: Ætluðum við ekki vera búin að loka Bankasýslu ríkisins? Hvað er eiginlega í gangi hérna? Þetta stjórnleysi og samskiptaleysi hæstv. ráðherra er farið að hafa alvarlegar afleiðingar fyrir ríkissjóð og það er ekki að sjá að það séu neinir fyrirvarar um að ráðherrar hafi yfir höfuð heimild til að rifta þessu tilboð upp á 29 milljarða sem þegar hefur verið gert.

að frumvarp er til samráðs og ekki óeðlilegt að það sé unnið með dágóðum fyrirvara þar sem lögð er til ákveðin aðferðafræði sem höfð er til hliðsjónar við mögulega frekari sölu á eignarhlutum. Þessi mál hafa auðvitað verið í stöðugu uppgjöri í raun og veru allt frá árinu 2022. Ég held að það sé mjög mikilvægt að í þessu frumvarpi er gert ráð fyrir því að Alþingi samþykki þessa aðferð, sem er nákvæmlega það sem ríkisstjórnin lagði áherslu á

Það liggur skýrt fyrir í eigendastefnu ríkisins að ekki eigi að horfa til þess fyrr en að lokinni sölu á Íslandsbanka. Það var það sem þessi ríkisstjórn ákvað og það er fullkominn skilningur á því að mín hreyfing hefur haft þá skýru sýn að ekki skuli selja hlut í Landsbankanum. Því er þá skýrt svarað hér. Hvað varðar Hvað varðar þá ákvörðun sem hv. þingmaður gerir hér að umtalsefni þá er það svo að ráðuneytið hefur sett eigendastefnu, fjármála- og efnahagsráðuneytið, um að bera skuli meiri háttar ákvarðanir undir Bankasýslu ríkisins. Mér er sagt að það hafi ekki verið gert í þessu máli. Auðvitað má deila um það hvort þetta telst meiri háttar mál en auðvitað er hin almenna reglan sú að viðskiptalegar ákvarðanir bankans eru ekki á borði fjármálaráðherra hverju sinni,

Þessi sama ríkisstjórn ber fyrir sig að sala á eftirlifandi hlut í Íslandsbanka eigi að fjármagna til að mynda uppkaup á húsnæði frá Grindavík. Þetta er risastórt pólitískt mál. Síðan kemur 29 milljarða kr. verðmiði og það er ekki gerð nein athugasemd við það heldur talað um að Landsbankinn hafi einfaldlega litið fram hjá Bankasýslunni. Hver er ábyrgð ríkisstjórnarinnar í þessu máli? Hver er ábyrgð hæstv. fjármálaráðherra í þessu máli? Hefur þetta ekki verið rætt? Málið hefur verið til umfjöllunar á vettvangi stjórnar Landsbankans í að verða 5–6 mánuði. Þetta er ekki almenn rekstrarleg ákvörðun sem snýr að ráðningu framkvæmdastjóra eða starfsfólks, þetta er risastórt inngrip á fjármálamarkaði, risastór breyting á eigendastefnu ríkisins.

að samkvæmt eigendastefnunni er gert ráð fyrir því að meiri háttar ákvarðanir skuli bornar undir Bankasýsluna sem fer með hlut ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Það er hinn rétti ferill í þessum málum og það hefur ekki verið gert. Þetta myndi ég telja vera meiri háttar ákvörðun sem ætti að bera undir Bankasýsluna. Almennt, eins og ég fór yfir áðan í svari mínu, er ekki gert ráð fyrir því að ráðherra hafi skoðun á einstökum viðskiptalegum ákvörðunum en í tilfelli meiri háttar ákvarðana á að bera þær undir Bankasýsluna. Það er það sem ég tel víst að verði nú gert. Samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef er Bankasýslan með þetta mál til skoðunar og við munum fá frekari fregnir af því, því að þetta er auðvitað stórmál hvað varðar það að fara inn á nýtt svið, tryggingar, sem skiptir máli að öllum ferlum sé fylgt eins og lögin gera ráð fyrir.

þar sem ríkissjóður segist þurfa að taka á sig 80 milljarða kr. á næstu fjórum árum og þá fáum við bara beint í andlitið að það eigi að auka peningamagn í umferð um rétt 28 milljarða kr. með því að kaupa upp Tryggingamiðstöðina.

Ég velti því fyrir mér í ljósi þess að við erum ekki enn þá búin að klára þessa sölu á Íslandsbanka, sem þó hefur verið í algjörri andstöðu Flokks fólksins frá upphafi, og að nú sé búið að boða og ýta að boða og ýta undir endalaust að við eigum líka að losa okkur við Landsbankann, að samt komi þessi ágæti bankastjóri Landsbankans og segi að það sé verið að gera bankann samkeppnishæfari með því að kaupa tryggingafélag.

Hvaða gjörningar og plott eru í gangi þegar hæstv. fjármálaráðherra stígur fram og segir að þetta verði ekki samþykkt nema þá að við seljum Landsbankann í leiðinni? Er það virkilega svo,

að þessi gjörningur eigi að skoðast í ljósi ákvarðana ríkisstjórnar vegna kjarasamninga og tel ekki að hann hafi nein áhrif á þær ákvarðanir enda er fjárhagur Landsbankans ekki

Það myndi ég telja vera meiri háttar ákvörðun og þá er eðlilegt að hún sé borin undir Bankasýsluna eins og kveðið er á um í lögum. Við erum með ákveðið lagaumhverfi um þessi mál. Það er ekki er gert ráð fyrir að ráðherra sé endilega að horfa til daglegra ákvarðana í rekstri eða viðskiptum viðkomandi banka en Bankasýslan fer með eignarhlutinn. Í ljósi þess ef þetta telst meiri háttar ákvörðun, sem ég myndi telja að væri, þá þarf að bera það undir Bankasýslu ríkisins. Það er þannig sem þetta mál stendur og ég legg á það áherslu að í svona máli, sem er stórt, er mjög mikilvægt að lögum og reglum sé fylgt til hins ýtrasta.

Ég myndi halda að gullgæsin okkar sem er að verpa gulleggjum ætti að gera það fyrir okkar sameiginlegu þjóðareign frekar en að við séum að fara að gambla hér og skera Kviku banka úr einhverjum skuldaklöfum í einhverju plotti sem ég er ekki enn þá búin að ná utan um. Og hvað Bankasýslu ríkisins varðar þá verð ég að viðurkenna að ég hef ekki mikið álit á henni og ég skil ekki hvað hún er enn að gera að störfum.

að mér finnst mikilvægt að það sé skýrt að þetta mál hefur engin áhrif á aðkomu ríkisins að kjarasamningum eða almennt hvernig við högum ríkisfjármálunum. Hins vegar er það mjög mikilvægt að ferlum sé fylgt. Hér er Landsbankinn að fara inn á nýtt svið á fjármálamarkaði sem eru tryggingar. Þá er eðlilegt að slík ákvörðun teljist meiri háttar, að mínu viti, og að öllum lögum og ferlum sé fylgt í þessu máli.

„Ríkisstjórnin hefur því ákveðið að leggja það til við Alþingi að Bankasýsla ríkisins verði lögð niður og innleitt verði nýtt fyrirkomulag til að halda utan um eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum. […] Frumvarp þessa efnis verður lagt fyrir Alþingi svo fljótt sem auðið er.“ Það bólar enn þá ekkert á þessu frumvarpi. Þar segir enn fremur, með leyfi forseta: „Ríkisstjórnin leggur hér eftir sem hingað til áherslu á óbreytt eignarhald ríkisins á hlut sínum í Landsbankanum.“ Í gær sagði fjármálaráðherra, með leyfi forseta: „Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er kveðið á um að stjórnvöld muni halda áfram að draga úr eignarhaldi ríkisins í fjármálakerfinu og nýta fjármuni sem liggja í slíkum rekstri í uppbyggingu innviða.“ — Og talar svo í framhaldinu um að einkavæða Landsbankann. Ég vil spyrja hæstv. ráðherra: Var bara ekkert að marka þessa yfirlýsingu formanna stjórnarflokkanna árið 2022? Er það rétt að fjármálaráðherra sé bara að tala út frá sínum eigin hugðarefnum og í raun gegn ákvörðun formanna stjórnarflokkanna í þessum pistli sínum í gær? Yfirlýsingin fannst mér alveg skýr, að það stæði ekki til, en hér er verið að ræða um eitthvað allt annað. Og að lokum: Hvers vegna er ekki búið að leggja Bankasýsluna niður? Hvað stendur til ef hún er enn þá að fara með eignarhlut ríkisins, stofnun sem greinilega

Þessi yfirlýsing sem gefin var út af formönnum stjórnarflokkanna 2022, um hvað ætti að gera til að skapa aftur traust um sölu á hlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum, er hún bara algerlega marklaust plagg? Hvers vegna er fjármálaráðherra að tala svona beint gegn yfirlýsingu formanna ríkisstjórnarflokkanna?

Við höfum margoft sagt að það standi ekki til að selja hlut í Landsbankanum á þessu kjörtímabili, bæði í þeirri yfirlýsingu sem hv. þingmaður vitnar til og síðar. Við höfum líka sagt á fyrri stigum að ekki stæði til að selja hlut í Landsbankanum fyrr en lokið hefði verið við söluferli á Íslandsbanka. Því er ekki lokið þannig að þessi orð standa. Ég ítreka líka afstöðu minnar hreyfingar sem er að Landsbankinn eigi að vera í eigu almennings, á sama tíma og við höfum stutt það að lokið verði við að selja eignarhlut í Íslandsbanka.

Ég kem betur inn á þetta í seinna svari.

þetta er sama umræðuefni og hefur verið hingað til en þetta voru vissulega aðrar spurningar heldur en hæstv. forsætisráðherra hafði fengið og ég hafði eiginlega vonast til þess að fá svar við þeim spurningum en ekki endurtekningu á svörum sem ég bað ekki um. Spurningarnar eru annars vegar: Hvers vegna er fjármálaráðherra að tala svona beint gegn yfirlýsingu formanna stjórnarflokkanna? Hvaða leikur er hér í gangi, hæstv. forsætisráðherra? Af hverju gefur ríkisstjórnin út þetta skýra yfirlýsingu um að það standi ekki til að selja eftirlifandi hlut, eða að það standi bara ekki til að selja Landsbankann?

Er þetta bara eitthvert „solo play“ hjá henni til að búa sér til einhverja stöðu? Ég skil ekki hvers vegna fjármálaráðherra ríkisstjórnar Íslands talar bara beint gegn yfirlýstum markmiðum ríkisstjórnarinnar. Ég skil það ekki. Kann forsætisráðherra einhverjar skýringar á því?

Hvað varðar Bankasýsluna þá er það hárrétt að við gáfum út þá yfirlýsingu að við vildum leggja hana niður. Við höfum legið yfir mögulegu fyrirkomulagi og hvernig þeim markmiðum verði best náð að tryggja aðkomu Alþingis, sem líka er fjallað um í þeirri yfirlýsingu, gagnsæi og lýðræðislega umræðu. Niðurstaða okkar varð sú að kynna það frumvarp sem hefur verið í samráðsgátt, sem snýst um það að Alþingi taki söluferlið til umræðu, afgreiði það með skýrum hætti í atkvæðagreiðslu hér á þingi og fái þar með kost á því að kafa ofan í ferlið sem rætt var töluvert um síðast

þetta til. Hv. þingmaður segir að það sé ekki búið að leggja niður Bankasýsluna. Það er hárrétt. Það er af því að við höfum eftir heilmikla skoðun ekki fundið endanlegt fyrirkomulag á þessum málum sem við teljum heppilegt, en teljum hins vegar mikilvægt að við viljum uppfylla

í framhaldi af kaupum eða áformum um kaup Landsbankans á tryggingafélagi. Hæstv. forsætisráðherra kemur hér og segir ítrekað að það sem hæstv. ráðherra í eigin ríkisstjórn hafi sagt standist ekki, gangi ekki upp. En eins og menn þekkja segir hæstv. fjármálaráðherra að annaðhvort verði að hætta við þetta allt saman, ráðherrann muni ekki heimila það, ella verði að selja Landsbankann samhliða kaupunum á TM Tryggingum. Ríkisstjórninni hefur verið tíðrætt um þessi svokölluðu armslengdarsjónarmiðið og beitt fyrir sig Bankasýslu ríkisins sem hefur verið hinn mikli varnarmúr ríkisstjórnarinnar þegar eitthvað er að fara úrskeiðis í stjórn hennar á fjármálakerfinu eða hvernig því er stillt

kom fram að ekki stæði til að selja Landsbankann fyrr en búið væri að selja Íslandsbanka. En nú bætir hæstv. fjármálaráðherra því við að það eigi bara alls ekki að selja Landsbankann. Þó kemur fram í eigendastefnu ríkisins fyrir bankana að til standi að hefja sölu á hlut í Landsbankanum

Hv. þingmaður spyr sig: Hvað er í gangi? Og mér finnst þá bara rétt að ítreka það sem ég hef áður sagt og það er í fullkomnu samræmi við það sem formenn stjórnarflokkanna hafa áður sagt um mögulega sölu á Landsbankanum. Ég ætla bara að vitna hér í okkar eigin yfirlýsingu, sem hv. þm. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir gerði að umtalsefni áðan, þar sem kemur fram að ríkisstjórnin leggi hér eftir sem hingað til áherslu á óbreytt eignarhald ríkisins á hlut sínum í Landsbankanum. Þetta er yfirlýsing formanna stjórnarflokkanna frá árinu 2022. Af minni hálfu hefur ekkert breyst þar. Ég vitna bara hér í stefnu ríkisstjórnarinnar, þá stefnu sem formenn flokkanna hafa orðið ásáttir um. Hún er algerlega skýr og hv. þingmaður þarf ekkert að efast um það eða finnast það ruglandi. Ég vil síðan segja það, vegna þess máls sem hér er til umræðu, að það er líka mikilvægt að halda því til haga öll slík viðskipti eins og hér um ræðir verða að sjálfsögðu að vera samkvæmt þeim ferlum og reglum sem við höfum sett okkur. Ég hef komið að því í fyrri svörum — og veit að kannski hljóma endurtekningarsöm en mér finnst mikilvægt að halda því til haga — að í eigendastefnu ríkisins kemur líka fram að bera skuli meiri háttar ákvarðanir undir Bankasýslu ríkisins og að þetta megi telja meiri háttar ákvörðun. Það er ekki óeðlilegt að það verði gert í þessu tilfelli.

að hv. þingmenn hafa gaman af því að leggja mikla merkingu í orð hæstv. ráðherra í þessum ágæta fyrirspurnatíma. Hér hefur ekkert verið sett ofan í við neinn. Ég hef eingöngu farið yfir þær ákvarðanir sem ríkisstjórnin hefur kynnt í þessum málum og þær standa. Ég hef farið yfir það hvernig þessi mál ríma öll saman, eins og ég hef verið spurð um hér, bæði salan á eignarhlut í Íslandsbanka og eins mikilvægi þess — af því að hv. þingmaður spyr hér um hver afstaða mín sé. Fyrst og fremst er afstaða mín til þess að við þurfum að fylgja þeim reglum sem við höfum sjálf sett okkur um þessi mál. Það þýðir að slíka ákvörðun þarf að bera undir Bankasýslu ríkisins. Við fórum í gegnum mikla umræðu hér í þessum sal eftir hrun um mikilvægi þess að við tryggðum ákveðinn aðskilnað á milli stjórnmálanna og bankastarfsemi. Ég hef ekkert skipt um skoðun á því að mér finnst mikilvægt að þar sé ákveðin aðskilnaður. (Forseti hringir.) En að reglum sé fylgt, að ferlum sé fylgt, það er ótvírætt mín afstaða í þessu máli.

Ég ætla þó að stilla mig um að óska Sjálfstæðisflokknum til hamingju með þessa vel heppnuðu ríkisvæðingu en segja má samt að ríkisvæðingin sé rökrétt skref hjá flokknum sem nánast tókst að gulltryggja í síðustu einkavæðingu í fjármálakerfinu að ekki yrði selt meira í bönkunum á kjörtímabilinu. Nú liggur sem sagt fyrir að þrátt fyrir allt tal um minni umsvif ríkisins á fjármálamarkaði hyggst ríkisbankinn kaupa eitt stykki tryggingafélag. Og þrátt fyrir að fjármálaráðherra hafi lýst því yfir að slíkt myndi ekki gerast á hennar vakt ætlar bankinn samt sem áður að halda sínu striki samkvæmt því sem kom fram í hádegisfréttum. Ráðherrann ætlar þó að óska eftir skýringum frá Bankasýslunni. Staðan er því sú að fjármálaráðherra úr flokki einkaframtaksins leitar núna skýringa hjá stofnun sem leggja á niður hvernig standi á því að tryggingafélag sé ríkisvætt af banka sem mögulega á að einkavæða. Þetta er vægast sagt mjög sérstakt allt saman. Stjórnendur Landsbankans rökstyðja þetta með því að það sé skylda þeirra að auka virði bankans fyrir hluthafa. Með sömu rökum má vel hugsa sér að ríkisbankinn hasli sér líka völl í matvöru, eldsneyti eða á fatamarkaði. Möguleikarnir eru jú endalausir. Ég vil beina orðum mínum til hæstv. viðskiptaráðherra sem jafnframt er varaformaður Framsóknarflokksins og hefur mikla þekkingu á þessum málum. Hugnast hæstv. ráðherra að Landsbankinn kaupi stórt tryggingafélag á sama tíma og það er stefna stjórnvalda að draga úr umsvifum ríkisins á fjármálamarkaði? Telur hæstv. ráðherra að þetta sé í samræmi við eigendastefnu ríkisins í fjármálafyrirtækjum? Og ef svo er ekki, telur hæstv. ráðherra að stjórnvöld geti með einhverjum hætti stöðvað þessi áform Landsbankans út frá armslengdarsjónarmiðum? Og ekki síður: Er æskilegt að það verði gert?

hlut ríkisins í fjármálastofnunum að það sé gert á gagnsæjan og opinn hátt. Þegar ríkið fór í þá vegferð varðandi Landsbankann heppnaðist fyrsta einkavæðingin, eða fyrsti þátturinn, mjög vel. Ég er á þeirri skoðun að sá seinni hafi ekki verið eins farsæll og við hefðum viljað að hann væri. Varðandi þessi næstu skref sem hafa bara verið að birtast núna síðasta sólarhringinn er það auðvitað svo að er ríkið ekki að fara að einkavæða Landsbankann. Það er ekki stefna stjórnvalda og það er að mínu mati mjög brýnt að við séum skýr í því, vegna þess að það snýr líka að að það snýr líka að gagnsæi og fyrirsjáanleika á fjármálamarkaði hvað ríkisvaldið er að losa um mikið magn inn á markaðinn. Það er því mjög brýnt að þetta sé á hreinu. Í öðru lagi er það svo að við vorum nú bara að fá upplýsingar um það í gær hvað væri að gerast, þannig að ég á eftir að kynna mér það mun betur nákvæmlega hvernig þetta allt er allt er og hvað Landsbanki Íslands er að hugsa og hvernig hann sér þetta fyrir sér. Ég skal bara vera alveg hreinskilin, þetta er bara að koma upp akkúrat núna.

og þessi atburðarás sem er að birtast okkur núna leiðir í ljós að við höfum ekki hugmynd um, þrátt fyrir eigendastefnu, hver áform ríkisstjórnarinnar eru. Menn tala algerlega í austur og vestur.

Nú er hæstv. forsætisráðherra búinn að segja að það standi ekki til að selja Landsbankann nema mögulega þegar búið verður að selja Íslandsbanka og svo heyrum við þetta hjá hæstv. viðskiptaráðherra núna. Því klórar maður sér svolítið í kollinum yfir því hver næstu skref raunverulega verða.

og kemur með þessa meldingu um að það þurfi að ræða um mögulega sölu á Landsbankanum í samhengi við þessa ríkisvæðingu á TM, (Forseti hringir.) er þá hæstv. fjármálaráðherra að ganga gegn sjálfstæði stjórnar Landsbankans?

Það sem ég vil segja um þetta mál er að okkur ber auðvitað að virða armslengdarnálgunina og hún er mjög mikil.

Það breytir því hins vegar ekki að í gildi er eigendastefna, mjög skýr stefna stjórnarflokkanna um hvernig við ætlum að losa um eignarhlut ríkisins, en að mínu mati er alltaf best að gera þetta í opnu, gagnsæju og fyrirsjáanlegu ferli til þess að það sé trúverðugleiki og að traust ríki um það sem við erum að gera. Okkur hefur farnast vel að einhverju leyti og erum að laga ákveðna hluti, (Forseti hringir.) en það er alla vega mín skoðun á þessum tímapunkti að það eigi ekki að setja of mikið magn í umferð

fjölskyldan, lögreglan og stjórnvöld leita þá að honum. En það kemur fyrir að það reynist ómögulegt að finna einstaklinginn eða vita örlög hans. Í þeim tilvikum er horft til laga um horfna menn. Það er til að leysa úr þeim hnútum sem myndast í sambandi við eignir hans og skuldir, ásamt réttarstöðu þeirra sem eru í lögtengslum við hann. Eftir þrjú ár er hægt að úrskurða einstaklinginn látinn og skipta eignum hans en vegna þess hversu sjaldan það gerist fá aðstandendur mjög misvísandi upplýsingar. Þeir eru í mjög erfiðri stöðu og þá sérstaklega hvað varðar skuldir hans. Lögin gera ráð fyrir fjárráðamanni en gera ekki ráð fyrir þeirri tæknibyltingu sem hefur átt sér stað. Fjölskyldumeðlimir geta því lent í miklum erfiðleikum með að greiða reikninga hins horfna, komast ekki inn á heimabanka eða rafræn skilríki til að fá aðgang að gögnum um hann. Hægt er að fá afrit af skattskýrslum hans en aðgengi og yfirlit yfir útistandandi kröfur er ekki til staðar fyrr en innheimtubréfin koma inn um lúguna. Þetta getur skapað mjög erfiðar aðstæður, t.d. ef einstaklingurinn er sá í fjölskyldunni sem er skráður fyrir öllum eignum og öllum samningum. Því ætti vissulega að vera leikur einn í nútímanum með stafrænt aðgengi að öllum gögnum að greiða úr þeim flækjum sem myndast í svona málum. Því vil ég spyrja hæstv. dómsmálaráðherra hvort hann hyggist endurskoða lög um horfna menn með tilliti til stafræns Íslands og þeirra tæknibreytinga sem hafa átt sér stað síðan lögin voru sett 1981 — ekki hafa verið gerðar efnislegar breytingar á þeim

er heimild fyrir rafræna málsmeðferð sem er í gildi til 31. desember 2025. Fram að því er verið að endurskoða löggjöfina með það að markmiði að festa heimildirnar varanlega í sessi.

en verði frumvarp mitt sem nú er statt hjá allsherjar- og menntamálanefnd um breytingu á lögum um meðferð sakamála, lögum um meðferð einkamála og lögum um gjaldþrotaskipti o.fl., miðlun og form gagna, fjarþinghöld, birting ákæra o.fl., að lögum þykir ljóst að málsmeðferðin samkvæmt lögum um horfna menn geti að miklu leyti orðið stafræn. Dómsmálaráðuneytið er um þessar mundir, eins og mörg önnur ráðuneyti, að vinna að endurskoðun laga sem heyra undir ráðuneytið og þá sérstaklega orðalag sem felur í sér hindranir fyrir stafræna málsmeðferð. Unnið er að því að gera orðalag laganna tæknilega hlutlaust þannig að rafrænar og stafrænar lausnir rúmist innan laganna og lagatextinn sjálfur feli ekki í sér hindranir.

Því er ég mjög ánægð að heyra það sem fram kom hér, að það sé verið að endurskoða margt sem gæti komið að þessu. Þetta þarf að vera mjög skýrt. Það þarf að tryggja að staða þessara aðstandenda sé skýr og að aðstæður þeirra séu ekki erfiðari en þær þurfa að vera.

Eins og kom fram í máli mínu hér áðan þá er dómsmálaráðuneytið um þessar mundir að vinna að endurskoðun laga. En hvenær vinna við endurskoðun laga um horfna menn og til hvaða atriða hún tekur, það er erfitt að segja til um að svo stöddu. Ég tek undir með hv. þingmanni að lögin verða að taka mið af raunveruleikanum. Fólk er í gríðarlega viðkvæmri stöðu og það er að sjálfsögðu minn vilji og hugur minn stendur til þess

Virðulegur forseti. Mig langar að byrja á því að þakka hæstv. ráðherra fyrir að koma hér og vera við þessa umræðu og taka þátt í henni með mér en hún er um úrgangsmál og hringrásarhagkerfið. Ég lagði þessa fyrirspurn fram í nóvember síðastliðnum og það var eftir að enn einu sinni heyrðust fréttir af því að urðun skyldi haldið áfram í Álfsnesi. Allri urðun átti að hætta þar 31. desember 2020. Það var svo framlengt til 31. desember 2023 en í nóvember síðastliðnum var skrifað undir eigendasamkomulag um að urðun skyldi haldið áfram,

Ástæðan er auðvitað sú að það hefur ekki fundist neinn urðunarstaður því enginn vill hafa ruslahaug í bakgarðinum sínum. En það er nú þannig að um 3,5 milljónir tonna af sorpi liggja í Álfsnesi rétt við íbúahverfi og rétt við vinsælt útivistarsvæði hér á höfuðborgarsvæðinu. Mig langar því að spyrja hæstv. ráðherra út í heildarsýn á þessum málaflokki og þær spurningar sem ég hef lagt fram eru: Hver er framtíð úrgangsmála og hringrásarhagkerfisins á Íslandi? Er æskilegt að senda úrgang úr landi? Hvernig getum við stutt við endurvinnslu og endurnýtingu úrgangs hér á landi? Geta sveitarfélögin staðið undir þeim skuldbindingum sem lög um meðhöndlun úrgangs gera ráð fyrir og er það fyrirkomulag best til þess fallið að ná árangri í þróun hringrásarhagkerfisins? Eins og ég sagði áðan mun urðun halda áfram í Álfsnesi en þó með töluverðum breytingum. Það er auðvitað mikilvægt að við séum ekki að urða lífrænan og baggaðan úrgang því að af því er mikil mengun, auk þess sem það er auðvitað mjög óæskilegt fyrir hringrásarhagkerfið. En á sama tíma erum við að flytja baggaðan úrgang úr landi með þeim kolefnissporum sem því fylgir svo hægt sé að brenna þann úrgang einhvers staðar í Evrópu og framleiða raforku. Á sama tíma brennum við dísilolíu fyrir raforkuver t.d. á Bolungarvík.

GAJA dregur úr losun sem nemur um 20.000 tonnum á ári og það jafngildir því að taka um 10.000 fólksbíla af götunum ef við notum þann samanburð. samanburð. Endurnýtingarhlutfallið í Sorpu er að aukast mikið og urðun er að dragast töluvert saman og mun auðvitað dragast enn meira saman á þessu ári með þeim ákvörðunum sem voru teknar um að lífrænn úrgangur og baggaður úrgangur fari eitthvað annað. Ég er að kalla eftir þessari umræðu hér við hæstv. ráðherra vegna þess að ég óttast að okkur vanti heildarsýn á málaflokkinn. Ég held að það hafi verið gott skref þegar við settum heildarreglugerð um það hvernig við ættum að flokka sorp á heimilum því að við skulum líka átta okkur á því að það er flóknasti farvegurinn. Það er svo mikið sambland af alls konar úrgangi þar og þess vegna er eðlilegt að við flokkum sorp.

Þá veltir fólk því auðvitað fyrir sér: Bíddu, til hvers var farið í þessa vegferð? Þannig að á sama tíma og við þurfum að uppfræða íbúa landsins um að það skipti máli hvað við gerum í flokkunarmálum og í umhverfismálum þá þurfum við auðvitað líka að

Ég velti því líka fyrir mér hvort sveitarfélögin geti staðið undir þessum skuldbindingum. Af reynslu minni, hafandi tekið þátt í sveitarstjórnarmálum þar sem er búið að ræða t.d. um nýjan urðunarstað í nokkra áratugi og enn hefur ekki náðst árangur, þá held ég að það sé fullreynt á þeim vettvangi. Ég velti því þar af leiðandi upp hvort það sé eðlilegt að sveitarfélögin í landinu eigi að hafa þessa yfirsýn og eigi að stýra þeim málaflokki er lýtur að endurvinnslu og hringrásarhagkerfinu eða hvort það sé hlutverk okkar hér á Alþingi að marka þessa stefnu og sjá til þess (Forseti hringir.) og hvetja til þess að það verði einhver nýsköpun í þessum fræðum og að meira og meira hlutfall af sorpinu okkar verði endurunnið hér á Íslandi.

og í þeim ríkjum Evrópu sem standa fremst í málaflokknum. Mikið hefur áunnist frá því að opin brennsla úrgangs og urðun voru allsráðandi fyrir um 30 árum síðan. Endurvinnsla þekktist varla. Síðan þá hefur hlutfall förgunar dregist stórlega saman og árið 2021 fóru 14% af öllum úrgangi sem féll til hér á landi til förgunar en 86% til endurnýtingar. Hlutfall förgunar á kostnað endurnýtingar er hæst þegar kemur að heimilisúrgangi.

Hann verður til hjá mörgum og smáum uppsprettum og er því dreifður, flókinn að samsetningu og misleitur. Á síðastliðnum árum hafa þó verið stigin stór skref í átt að betri meðhöndlun heimilisúrgangs og minni förgun hans. Þar ber helst að nefna setningu og framkvæmd laga sem kölluð hafa verið hringrásarlögin, nr. 103/2021. Með lögunum er flokkun heimilisúrgangs gerð að skyldu og gerð krafa um sérstaka söfnun helstu flokka heimilisúrgangs í því skyni að tryggja sem hreinasta úrgangsstrauma til endurvinnslu og annarrar endurnýtingar. Frá samþykkt laganna hafa sveitarfélög, atvinnulíf og almenningur unnið hörðum höndum að því að koma þessum ráðstöfunum til framkvæmdar. Eins hefur aukin brennsla úrgangs þýðingu þegar kemur að því að draga úr urðun. Brennsla með orkunýtingu er hærra sett en urðun í forgangsröðun við meðhöndlun úrgangs, svokölluðum úrgangsþríhyrningi. Til skamms tíma a.m.k. getur því verið farsælli lausn að flytja blandaðan heimilisúrgang úr landi til brennslu með orkunýtingu fremur en að urða þennan úrgang hér heima. Til lengri tíma litið er hins vegar áhættan sem fylgir því að treysta á útflutning líklega ekki ásættanleg. Til skoðunar hefur verið að byggja upp innviði til að brenna úrgang hér heima til orkunýtingar. Árið 2020 lét ráðuneytið vinna greiningu á þörf fyrir sorpbrennslu. Árið 2021 var unnið forverkefni í framtíðarlausn í brennslumálum

Best er ef hægt er að skapa verðmæti úr úrgangi sem næst upprunastað en jafnframt verður að taka tillit til þess að við erum fámenn og þótt hér falli til mikill úrgangur á hvern íbúa er heildarmagnið lítið í alþjóðlegu samhengi. Hagkvæmnissjónarmið verða því einnig að koma til álita í þessu sambandi. Atvinnulífið hefur m.a. bent á nauðsyn þess að auka framboð innlendra endurvinnslukosta fyrir flokkaðan úrgang. Þessu hafa stjórnvöld einnig stuðlað að, svo sem með því að koma á fót sérstökum hringrásarklasa sem ætlað er að vera félagsskapur

en hringrásarhagkerfið felst ekki síður í að beita deiliþjónustu, endurnotkun og fleiri leiðum til að auka nýtni og draga úr myndun úrgangs. Jafnframt er sjálfbær hönnun og framleiðsla á vörum einn lykilþáttanna.

Ég ætla að nota tækifærið hér til að byrja með til að minna á þá vinnu sem hefur farið fram í þinginu undanfarið eitt og hálft ár frá því að Ríkisendurskoðun skilaði skýrslu um Úrvinnslusjóð til hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar

var það í rauninni okkar verkefni í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að ákveða hvort við ætluðum að ljúka umfjölluninni þar og þá en ákváðum að doka við vegna þess að það hefur svo langur tími liðið að Ríkisendurskoðun er núna að fylgja eftir skýrslunni frá 2022 um Úrvinnslusjóð. Mér finnst mikilvægt að þetta komi fram hér við þessa umræðu af því að Úrvinnslusjóður er lykilapparat í því kerfi sem við höfum komið okkur upp og var undir harðri gagnrýni, ég held að það megi bara segja það. En það hafa verið gerðar miklar umbætur bæði í stjórnun og skipulagi sjóðsins og ég bind vonir við að þær skili áþreifanlegum árangri í starfi þess sjóðs. Hvað varðar hins vegar lagaumgjörð sjóðsins sem slíks og kerfið sem við höfum komið okkur upp þá er kannski tímabært að við ræðum hvort við viljum hafa það með þessum hætti. Við þykjumst vera að færa okkur yfir í framleiðendaábyrgð en við erum svolítið lengi á leiðinni þangað. Kannski er Úrvinnslusjóður ekki besta leiðin til að gera það það en hins vegar þarf að meta það. Ég held að það sé mikil vinna fram undan í því. Ég vil þakka þessa umræðu. Þetta er enn og aftur spurning um forgangsröðun verkefnanna. Nú er hart barist um hvern milljarðinn sem til aflögu kann að vera og við þurfum að mynda skýra forgangsröðun. Þetta er auðvitað kall tímans, hvernig sem hann lítur nú út, sá kall, en kall tímans er að endurnýta og fara í hringrásarvinnuna alla. Ég tel að við eigum að leggja mun meiri áherslu á þá endurvinnslu- og hringrásarhugsun alla heldur en við höfum megnað að gera til þessa. Í því samhengi vil ég aðeins benda á eina af hinum fjölmörgu

Bara vegna þess að þetta er á leiðinni sem tilskipun og við höfum verið afskaplega hlýðin og fljót að bregðast við slíkum tilskipunum og í ljósi þeirrar áherslu sem okkur ber að leggja á þennan málaflokk, allt endurvinnslu- og hringrásarforgangsmálið okkar,

holræsatilskipunina sem ekki er beinlínis komin hér til afgreiðslu í þinginu. En þetta er af svipuðum toga. Ég segi bara: Fyrst brýnustu málin efst í röðina og svo tökum við á hinu sem að utan er talið okkur fyrir bestu.

Auðvitað, eins og hér hefur verið nefnt, er þetta ekki ný vegferð sem við erum á. Ég vil að venju þakka málshefjanda fyrir hennar innlegg og ráðherra fyrir hans yfirferð. Ég hef lengi verið á þeirri skoðun að það felist veruleg tækifæri í úrgangsmálum hér á landi enda fleygir tækninni fram hvað þetta varðar. Við erum ekki eina landið sem glímir við þessar áskoranir en hér hafa m.a. komið fram mjög öflugar hugmyndir um hringrásarhagkerfið. Mætti nefna þar græna iðngarða sem eru að ryðja sér til rúms þar sem hrat frá einni framleiðslu er er notað sem efniviður í aðra vinnslu og þannig megi auka nýtingu og hagkvæmni og skapa tekjur og samlegðaráhrif. Hér lengst af var það þannig að menn töldu sorp almennt bara vera kostnað sem félli á sveitarfélög. En nú er öldin önnur og í því felast tækifæri. Það sem hefur verið rætt og ráðherra fór hér ágætlega yfir

brennslustöðina Kölku í Helguvík t.d., þar gætu legið ákveðin tækifæri og samlegðaráhrif. En ég held að það sé langfarsælast

PPP-fyrirkomulag við að reisa slíka stöð, enda er hún kostnaðarsöm og án efa mun taka einhver ár að láta hana bera sig. En hún gæti líka verið vænlegur kostur til að styðja við hitaveituvæðingu á köldum svæðum og ég vil aðeins koma að því í seinni ræðu minni hér á eftir.

heldur að setja það í metnaðarfullan og skýran ramma. Þar langar mig að horfa til vina okkar í Brussel sem á síðasta ári náðu saman um réttinn til viðgerða, tilskipun sem vonandi skilar sér til okkar í gegnum EES-samninginn og snýst um það að fólk hafi aðgang að viðgerðarþjónustu, að það sé byggt inn í hluti að það sé auðvelt að gera við þá og að framleiðendum sé skylt að þjónusta eldri hluti lengur en þeir gera í dag þannig að við þurfum ekki að kaupa nýtt þegar eitthvað fer að bila hjá okkur. Ef þetta er ekki á leiðinni í gegnum EES-samninginn þá hvet ég hæstv. ráðherra til að taka sig til og fara að vinna slíkt regluverk að sínu frumkvæði hér á landi. Þar sem vantar hins vegar miklu meira hér á landi eru leiðir til að að gera almenningi auðveldara að taka þátt í hringrásarhagkerfinu. Hæstv. ráðherra nefndi deilihagkerfið. Þar eigum við náttúrlega mjög skýrt og einfalt dæmi sem væri hægt að styðja, Hringrásarsafnið sem er samstarfsverkefni Borgarbókasafnsins og Munasafns. Þú mætir á bókasafnið og færð bara lánaða höggborvél þannig að við þurfum ekki öll að eiga höggborvélar fyrir þetta eina skipti á tveggja ára fresti sem við borum í vegg. Nú eða fjárhagslegir hvatar til þess að fólk leiti frekar með hluti í viðgerð en að kaupa nýja. Þar eigum við fyrirmyndir í löndum víða um heim og við eigum meira að segja tilbúið frumvarp sem liggur hér fyrir þingi, flutt af þingmönnum úr Pírötum og Samfylkingu, um svokallaða hringrásarstyrki

Hringrásarhagkerfið, áhersla á að draga úr neyslu, nýta betur og lengur og auka endurvinnslu eru veigamiklir þættir í umhverfis- og loftslagsmálum. Þetta eru einföld verk á færi flestra sem við sinnum gjarnan í hversdagslegu lífi og skila ótrúlega miklu þegar upp er staðið við að draga úr mengun í umhverfinu. Það var mikilvægur áfangi hjá fyrrverandi umhverfisráðherra, Guðmundi Inga Guðbrandssyni, að fá lögfest lög um hringrásarhagkerfið og nú þarf núverandi ráðherra að fylgja þeim vel eftir því að úrgangur sem endar í ruslinu er nefnilega ekkert annað en auðlind á villigötum. Til þess að þetta gangi sem best er mikilvægt að innviðir sem styðja við endurvinnslu og hringrásarhagkerfið séu eins og best verður á kosið. Ákveðnar áskoranir hafa fylgt því hvernig við notum t.d. aukaafurðir, svo sem metan frá gasgerðarstöðvum, og líka áskoranir er varða urðun dýrahræja. Þarna þurfum við að gera enn betur og koma þeirri orku sem verður til í góða notkun og einnig að fylgja eftir löggjöf varðandi dýrasjúkdóma. Það er mikilvægt að til staðar sé góð þjónusta, tæknilausnir og hvatar sem bæta flokkun og minnka úrgang. Mín skoðun er sú að við eigum að greiða fyrir úrgang sem endar í ruslinu með beinum hætti. Það má t.d. sjá fyrir sér smáforrit og einhvers konar merkingu á ruslatunnum fyrir almennt sorp sem ýmist fer til urðunar eða brennslu þar sem greitt er fyrir magn því að þeir eiga að borga sem menga. Þetta þurfa sveitarfélög að útfæra vel. Þegar kostnaðurinn kemur við budduna þarf fólk nefnilega að flokka betur og ég hvet þau sem hafa áhuga á nýsköpun að grípa þennan bolta. Virðulegi forseti. Hér er ég þó ekki að draga upp þá mynd að flokkun gangi ekki með ágætum. Sums staðar hefur verið flokkað lengi, m.a. lífrænt, og gengið vel. En ekki er allt rusl lífrænt. Aukningin á losun á rusli frá hverju heimili hefur vaxið gríðarlega síðustu áratugi og mun að óbreyttu halda áfram að vaxa. Einfaldasta leiðin til að minnka rusl frá heimilum (Forseti hringir.) er að kaupa minna, breyta neysluvenjum á þá vegu að kaupa frekar umbúðalaust og svo mætti lengi telja. Ég kalla eftir því að við tölum um þetta í sömu andrá enda er bætt nýting lykilatriði í hringrásarhagkerfinu.

Forseti. Sóun er dýr. Á hverjum degi fara gífurleg verðmæti forgörðum af því að þau eru ekki endurnýtt og ekki endurunnin heldur fargað. Gott dæmi um þetta er magn niturs, fosfórs og kalíns sem nýtt er í landbúnaði en samanlagt heildarmagn næringarefna í lífrænum hráefnum á Íslandi jafngildir því magni næringarefna sem við flytjum inn fyrir háar fjárhæðir á hverju ári. Samkvæmt rannsókn Guðmundar Steingrímssonar frá árinu 2022 eru 8,5% af hagkerfi Íslands í hringrás. Það þýðir með öðrum orðum að af öllu sem neytt er á Íslandi er hægt að sýna fram á að 8,5% nýtist aftur innan hagkerfisins með einhverju móti. Restin er töpuð verðmæti. Íslenska hagkerfið einkennist með öðrum orðum af mikilli neyslu og miklum úrgangi. En það er til mjög áhrifaríkt verkfæri til að vinna gegn þessu, svonefnd mengunarbótaregla sem kveður á um að þau sem menga borgi kostnaðinn sem hlýst af því. Þannig er hægt að leiðrétta markaðsbrestinn sem verður til þegar sóun er bókstaflega ábatasöm. Í frjálsu markaðshagkerfi er það beinlínis hlutverk stjórnvalda að koma í veg fyrir slíka markaðsbresti. Fyrst þarf ríkisstjórnin að viðurkenna þá staðreynd að markaðurinn einn og sér hefur ekki og mun ekki ná almennilega utan um vandamál eins og loftslagsbreytingar og sóun efna og orku, vandamál sem teygja anga sína þvert yfir landamæri og jafnvel kynslóðir. En kostnaðinn erum við þó þegar farin að greiða og hann verður enn meiri í framtíðinni. Mengunarbótareglan skapar hvata til að nýta betur það sem er framleitt og dregur úr sóun. Við munum ekki ná árangri í loftslagsmálum fyrr en kostnaðurinn á vörum endurspeglar ytri áhrif þeirra. Þetta er lykillinn að því að auka hlut hringrásarhagkerfisins á Íslandi.

fótfesta, ef svo má segja, í þeim atriðum er snúa að meðhöndlun sorps. Það hafa verið settar hér á laggirnar ítrekað nefndir og vinnuhópar sem skoða sorpbrennslu á öðrum stöðum en þær hafa verið framkvæmdar á fyrri stigum.

dregið hvað mest úr matarsóun og tryggt margs konar framfarir í samfélaginu og heimsbúskapnum í raun. Það blasir við að holræsatilskipunin sem hv. þm. Jakob Frímann Magnússon kom inn á áðan áðan er auðvitað formuð utan um allt annað umhverfi en við búum við hér þar sem flóðs og fjöru gætir í meira mæli en víðast hvar annars staðar í heiminum.

hafa hugann sem opnastan, nýta verðmæti hér heima, hætta þessari furðuaðgerð að flytja sorp til útlanda til brennslu og (Forseti hringir.) reyna að búa til verðmæti úr þeim verðmætum sem í sorpinu raunverulega felast.

ýmislegt kemur frá Brussel sem fólki þykir misgott. En við skulum hafa það í huga að það væri lítilfjörlegur garðurinn sem í stæðu blómin og plönturnar í löggjöf um umhverfisvernd á Íslandi, m.a. um sorphirðu og fráveitur, ef ekki væri fyrir aðild okkar að EES-samningnum. Höfum það í huga þegar við ræðum um þessi mál í þessu stóra samhengi. Mig langar til að víkja að neyslusamfélaginu, þ.e. orsökum þess að við erum að drukkna í drasli sem samfélag. Það er vegna þess að við erum ofurneytendur sem endurnýjum föt, tæki, bíla o.s.frv. hraðar en sjálfbært er. Það þýðir að við þurfum að stuðla að því að fólk sé meðvitaðra um neyslu sína af því að neyslan er losun, neyslan býr til úrgang og neyslan fylgir líka, svo við tökum eitt nærtækt dæmi, skynditískunni og netversluninni sem henni fylgir.

Við erum ekki með heildarsýnina. Við þurfum að hafa hana og við þurfum líka að tala við almenning í landinu um verðmætin sem felast í því að innleiða alvöruhringrásarhagkerfi sem við öll getum tekið þátt í, bæði almennir neytendur, heimili og ekki síður fyrirtæki. Það er kannski hægt að segja það að að mörgu leyti eru fyrirtæki á Íslandi

En það er verið að ræða ýmis mál og milljarða og flókin mál og mig langar að lenda þessari umræðu, mig langar að lenda henni norður í Húnavatnssýslu.

Nú er ekki lengur hægt að koma af sér menguðum úrgangi úr olíuskiljum og sandskiljum. Hvaða afleiðingar hefur það haft? Jú, það eru einhverjir sandbingir mögulega hjá verktökum hingað og þangað

Hvað þýðir það? Það gefur sveitarfélögunum ráðrúm til þess að finna betri lausn fyrir þennan úrgang. Eitt í lokin sem ég held að sé ágætt að fara yfir.

skila árangri. Ef einhver er að hugsa um að tæma vel úr mjólkurfernunni þá þarf hann síður að kaupa og nýtir hráefnið betur. Það sama á við um fyrirtækin þannig að það eru vissulega tækifæri. Ég vona að

hvernig eignarhald hennar yrði. Ég hef verið lengi á þeirri skoðun að þetta sé bara það stórt verkefni að það þurfi bæði aðkomu ríkis og sveitarfélaga og mögulega einkaaðila ef það telst kostur Ég velti því líka upp hvort sorporkustöð, eins og hér hefur verið nefnd í umræðunni og hefur, ef ég man rétt, fjórum sinnum komið hér fyrir þingið,

með háhita, heitu vatni, og þar sem því verður ekki við komið gæti verið kostur að koma sorporkustöð niður til að nýta einmitt strauma frá henni til húshitunar. Það felast auðvitað gríðarleg tækifæri í hringrásarhagkerfinu og við eigum eftir fremsta megni að reyna að ýta undir það. Það er m.a. vegna þess að tækninni hefur fleygt fram. Hugmyndafræðin í kringum hringrásarhagkerfið er líka að festa sig í sessi í samfélaginu sem þýðir að það verður auðveldara að ekki bara fá fyrirtæki og stofnanir á vagninn heldur fyrst og fremst almenning, sem er jú lykilþátttakandi í því að vel gangi. Þess vegna vil ég hvetja ráðherra til dáða. Ég veit að honum eru þessi mál mjög hugleikin. Hann fór ágætlega yfir það í sinni ræðu. En ég held að ég sé líka bara að kalla svolítið eftir, ekki bara frumkvæði heldur forystu í þessu. Við megum raunverulega engan tíma missa.

Allt sem heitir úrgangur á að vera nýtanlegt í eitthvað og ef það er eitthvað sem er ekki nýtanlegt í eitthvað annað í framhaldinu eigum við einfaldlega að hætta að nota það. Við eigum ekki að búa það til til að byrja með.

úrgang. Það er mjög margt sem við þurfum að hugsa alveg upp á nýtt í þessum málum. Við verðum að hafa það á einstaklega heiðarlegum forsendum og viðurkenna að staðan eins og hún er í dag er ekki góð.

Skilvirkari nýting auðlinda dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda, hægir á tapi líffræðilegrar fjölbreytni og dregur úr mengun. Hringrásarhagkerfið er nauðsynlegt í þróun í átt að nýtnara samfélagi, stuðlar að nýjum og fleiri störfum og er í samræmi við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Mér heyrist nú, virðulegi forseti, að hér séum við flest á sömu línunni hér inni ef ekki bara öll og afskaplega jákvæð og ágæt umræða um málefni sem ekki öllum finnst spennandi.

Þetta er auðvitað of lág tala miðað við það að við höfum ætlað okkur, m.a. með nýrri löggjöf eins og aðrir hv. þingmenn hafa komið inn á, að gera betur. Og við getum gert betur í að skapa lífvænlegt, heilbrigt og réttlátt samfélag með hringrásarhagkerfi sem nýtir allar auðlindir með sjálfbærum hætti og dregur úr myndun úrgangs, minnkar sóun, eykur endurnotkun,

Það hefur heilmikið verið gert í þessum málum á undanförnum árum en ég held að þessi umræða sem við eigum hér í dag og víðar í samfélaginu um breytingar á og ríkari kröfur til okkar sem látum frá okkur úrgang

ekki nægilega hratt ganga en það er þá okkar allra að vera samstiga í því að ná árangri sem fyrst. Það er ekki annað að heyra að við séum öll sammála um það að efniviður á að vera hluti af stöðugri hringrás þar sem vörum og efni er haldið í notkun með endurnýtingu, endurvinnslu, viðgerðum og endursölu. Við viljum draga markvisst úr myndun úrgangs og varpa skýrara ljósi á gildi hans sem verðmæts hráefnis fyrir nýja vöru. Það er líka ljóst að bann við urðun lífræns úrgangs skapar tækifæri til nýsköpunar, fyrir frumkvöðlastarf og fyrir græn störf þar sem stjórnvöld geta stutt við framleiðsluferla sem halda efni og orku í hringrásarhagkerfinu, m.a. með bættum skilakerfum og úrvinnslugjöldum. Við þurfum að halda áfram að leggja áherslu á að flokkaður úrgangur verði að nýjum vörum og styðja við græna nýsköpun í endurvinnslu. En samhliða þessu þurfum við síðan efnahagslega hvata sem styðja við deilihagkerfið. Ég tel að Ég tel að einkarekstur og fjölbreytt rekstrarform þegar kemur að sorpmálum geti skipt miklu máli. Efla þarf samkeppni í greininni og skoða samstarf opinberra aðila og einkaaðila þegar kemur að förgun sorps.

hringir.) sem við sköpum hvatana til að draga úr sóun og nýta betur það sem er framleitt. Þetta hlýtur að vera grunnstefið af því að þarna ná saman einkaaðilar og stjórnvöld.

Ég vona að það verði eitthvert framhald af þessu, þá mögulega í gegnum umhverfis- og samgöngunefnd eða þá á borði hæstv. umhverfisráðherra sem hefur þetta með höndum dagana langa. Af því að það er nú ekki mikill tími í seinni ræðu þá langar mig til þess — ef hæstv. ráðherra hefur tíma til að koma inn á í lokaræðu sinni sjónarmið er varða mál sem er nátengt og hefur verið nefnt hér áður, þ.e. og hver afstaða hæstv. ráðherra er til þeirrar innleiðingar, hvort hún henti hinum íslensku hagsmunum og þeim landfræðilegu og umhverfislegu skilyrðum sem við búum við eða hvort núna, meðan vonandi er enn tími til, sé verið að skoða einhverjar leiðir sem draga úr kostnaði án þess að við gefum um of eftir í þeim árangri sem næst við meðhöndlun frárennslis. Mig langaði að skilja þetta eftir hérna við lok þessarar umræðu.

En ég hef oft sagt það við sveitarfélögin, sem m.a. kveinka sér undan málefnum fatlaðra sem augljóslega er nærþjónusta, að þetta væri kannski málaflokkur sem þau gætu skilað aftur til ríkisins. Með því er ég ekki að segja að það eigi að opna ríkisfyrirtæki til að halda utan um þetta. En ótti minn snýr að því að ég óttast að við höfum ekki góða heildarsýn á úrvinnslumálin okkar þar sem verkefnin eru á herðum sveitarfélaga og því miður, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir í áratugi, þá hafa sveitarfélögin ekki komið sér saman um fullkomnar lausnir í þessum málum. Jafnvel stærstu og öflugustu sveitarfélögin á landinu, á höfuðborgarsvæðinu, hafa þurft að berjast í bökkum við að opna eitt stykki gas- og jarðgerðarstöð með algjöru klúðri, þótt gas-og jarðgerðarstöðin virki fínt í dag og sé að færa okkur miklar bætur hvað kolefnissporið varðar. Ég segi þetta kannski líka vegna þess að við sáum ágætisdæmi þegar upp kom riða á bæ í Húnaþingi vestra. Á einni nóttu varð það allt í einu verkefni sveitarstjóra, reyndar alveg frábærs sveitarstjóra, með 1.250 manna sveitarfélag sem er venjulega að fást við leikskólamál og grunnskólamál og dreifbýlið sitt og eitthvað svona, allt í einu var það orðið hennar vandamál að finna út úr því hvernig átti að urða 70 tonn af dauðum kindum, sem átti að vera sýktur úrgangur, leita allra leiða til þess. Ég held að við þurfum stærri umgjörð utan um þetta og ég held að ríkisvaldið þurfi að stíga þar inn

í ruslinu okkar, alveg eins og hefur komið svo vel fram hérna í dag. Við þurfum að gera atvinnulífinu kleift að finna umhverfisvænar og hagkvæmar lausnir til að endurnýta sorpið okkar. Svo þakka ég þessa góðu umræðu.

og gott að hafa í huga að lífúrgangur er að jafnaði helmingur af öllum heimilisúrgangi. Við náum ekki að tæma þetta hér, sem er kannski ágætt. En aðalatriðið er þetta: Ég er mjög ánægður með þessa umræðu og þakka öllum hv. þingmönnum sem tóku þátt í henni, hún var uppbyggileg, jákvæð og öllum til sóma.

á þessu ári